između Republike Hrvatske, s jedne strane, i europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, o carinskim kvotama za šećer i proizvode od šećera podrijetlom

koju su proveli: Odbori za zakonodavstvo, poljoprivredu i šumarstvo. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Petar Čobanković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici. Dozvolite mi da u kratkim crtama obrazložim Prijedlog ovog zakona o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Prije svega dozvolite mi da kažem par riječi i da se vratim malo u prošlost. 2000. godine Europska komisija donosi jednostranu odluku i omogućava Hrvatskoj i zemljama iz okruženja bescarinski i beskvotni izvoz šećera u, na tržište Europske unije. Hrvatska 2001. godine potpisuje Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i to postaje sastavna odrednica u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Znači ugrađuje se mogućnost bescarinskog i beskvotnog izvoza šećera u zemlje Europske Ova odluka koja je donešena 2000. godine je značila spas za hrvatsku industriju šećera i praktično od toga perioda hrvatska industrija šećera od jednog konstantnog gubitaša i industrije koja je bila u značajnim problemima postaje biti zanimljiva grana gospodarstva poglavito u prehrambenom sektoru i Hrvatska maksimalno koristi ovo što je dobila na raspolaganje i počinje se sa stabiliziranjem kompletne industrije šećera u Republici Hrvatskoj s jedne strane, a s druge strane i proizvodnja šećerne repe postaje itekako zanimljiva kultura našim poljoprivrednim proizvođačima. U takvim okolnostima šećer postaje jedan od najznačajnijih izvoznih proizvoda Hrvatske u zemlje Europske unije i u određenim vremenskim periodima izvoz šećera u određenim godinama čini gotovo 50% ukupnog izvoza unije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. 2004. godine Europska unija kreće iliti Europska komisija pokreće proces reforme sektora šećera. Pokretanje procesa reforme šećera Europska komisija upućuje zahtjev Republici Hrvatskoj znači u listopadu 2004. godine u kojem od Hrvatske traži određenu dozu razumijevanja i traži da se otpočnu pregovori o uvođenju kvote. Hrvatska Vlada uvažavajući činjenicu da je Hrvatska u procesu 2004. i 2005. godine znatno uznapredovala, u procesu pridruživanja znači od dobivanja pozitivnog mišljenja do sticanja statusa kandidata pa i do otvaranja pregovora pristupnik u punopravnom članstvu itekako uvažava ovaj zahtjev od strane Europske komisije i 2. lipnja 2005. godine donosi Odluku o započimanju pregovora vezano za uvođenje kvote za izvoz šećera. Pregovaračku platformu Vlada je odredila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i mene kao ministra da vodim te pregovore i zadužuje nas da izradimo pregovaračku platformu i naše Ministarstvo donosi Odluku o, i donosi pregovaračku platformu i Vlada tu pregovaračku platformu usvaja 15. rujna 2005. godine. I tada praktično započinjemo pregovore. Normalno i u platformi i u pregovorima itekako je hrvatska strana vodila računa o značaju proizvodnje šećera za Hrvatsku i poglavito u vanjsko-trgovinskoj razmjeni što znači šećer za vanjsko-trgovinsku razmjenu Republike Hrvatske. I sukladno tome stajalište i platforma je bila da se ni na koji način, da se ni na koji način ne dovede upitnost proizvodnje šećera s jedne strane a također vezano za izvoz šećera da to ostane i dalje jedna od značajnih grana prehrambene industrije a proizvodnja šećerne repe da bude značajna za naše poljoprivredne proizvođače. hrvatsko izaslanstvo obavlja pregovore sa Europskom komisijom i u četvrtom krugu 14. ožujka 2006. godine zaključuje pregovore sa utvrđenim dogovorom koji je praktično predmet sada ove Zakona o izmjeni i dopuni iliti o Protokolu o izmjeni i dopuni zakona, ovaj, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. o dogovoru hrvatska strana je inzistirala da kvota ne može biti manja od dosadašnjeg nivoa izvoza šećera i praktično to smo ugradili. Ugovorena kvota od 180 tisuća tona je bila znatno veća nego prosječna, prosječna godišnja količina izvoza koja je bila negdje ispod 120 tisuća tona. Hrvatska strana je u pregovorima također aktivno o pregovorima izvješćivala predstavnike industrije šećera, s njima koordinirala i usaglašavala. I sukladno tome mi smo imali rekao bih dobru situaciju vezano za ove pregovore i za utvrđivanje ove kvote što je kvota koja apsolutno zadovoljava ono što hrvatska industrija šećera je očekivala i što je bila intencija da se kroz ove pregovore zaštiti. Ali u svemu ovome treba, nije samo pitanje kvote. Kvota jeste nešto što je jako bitno, ali pregovori se nisu vodili samo o kvoti bez carinskog izvoza. Pregovori su se vodili i na način da Hrvatska se izuzme iz zemalja u koje se može iz Europske unije izvoziti subvencionirani šećer. Iz prostog razloga jer moramo znati jednu činjenicu. Do 2000. godine hrvatska industrija šećera nije mogla konkurirati jeftinom šećeru koji je dolazio i koji je bio uvezen iz zemalja Europske unije, tzv. kvota “C“ koja se nije mogla plasirati u zemljama Europske unije nego je to bilo nešto što su što su njihovi proizvođači dobivali određenu subvenciju i ta je količina šećera iz kvote “C“ se izvozila. To su cijene bile značajno niže nego cijene proizvodnje šećera u Republici Hrvatskoj. I od tog momenta Hrvatska gotovo svu svoju proizvodnju šećera i šećerne repe izvozi u zemlje Europske unije iz razloga jer ne može biti konkurentna šećeru iz uvoza na domaćem tržištu uz punu punu carinu i sve ono što je slijedilo i ne može biti konkurentna i iz tih razloga je bila prisiljena izvoziti sav svoj šećer. Tako da smo imali situaciju da je Hrvatska kompletnu proizvodnju šećera izvozila vlastitu, a za vlastite potrebe je koristila kompletno uvozan šećer iz zemalja Znači, ova odrednica da Europska unija se odriče izvoznih subvencija na šećer i slične proizvode prigodom izvoza u Republiku Hrvatsku hrvatsku industriju šećera stavlja u jednu sasvim drugu situaciju. Hrvatska industrija šećera neće više biti ovisna o izvozu šećera u Europsku uniju, nego će moći na konkurentan način svoj proizvod i plasirati na domaće tržište. Isto tako, u sklopu reforme šećera nestaje ta tzv. kvota “C“ i od ove godine više u Europskoj uniji nema kvote “C“. Što to znači? Znači nema više jeftinog šećera koji se može izvoziti u ostale zemlje, pa između ostalog i u Republiku Hrvatsku. I utvrđivanje odrednice da sada kada nema kvote “C“ da nema više ni izvoznih subvencija na izvoz šećera stavlja hrvatsku industriju šećera u jako u jako dobru situaciju i poziciju da može konkurirati i na domaćem tržištu i da može određene količine šećera plasirati i na domaće tržište. I u sklopu te činjenice i utvrđene kvote od 180 000 tona mogu vam prenijeti da su proizvođači šećera iskazali svoje veliko zadovoljstvo i to je nama u ministarstvu bilo ono što nam je bilo najbitnije. Znači, kroz kompletne pregovore su bili involvirani proizvođači šećera, s njima smo održavali redovite koordinacije, usuglašavali stavove i prihvatili smo nešto što neće ugroziti hrvatsku industriju šećera poglavito odrednica da nema subvencioniranog izvoza šećera u Republiku Hrvatsku je nešto što je vrlo bitno istog reda veličine kao i veličina kvote. I evo, u tom kontekstu nakon potpisivanja takvog sporazuma taj sporazum je morao proći proceduru kako u Europskoj komisiji tako isto i u zemljama članicama i mogu mogu kazati da je Hrvatska i Europska komisija napravila dobar posao, da je Europska komisija na Vijeću ministara prihvatila ovaj sporazum i da su zemlje članice ratificirale. Želim kazati da je Hrvatska postigla dobru poziciju, da smo uvažili stajališta Europske komisije ne ugrožavajući interes ni jednog segmenta hrvatske industrije poglavito ne industrije šećera. Da smo stvorili dobru pretpostavku i da je to ja sam slobodan kazati, a prvenstveno to mogu kazati iz razloga jer to izaziva zadovoljstvo našeg proizvođača šećera da smo napravili obostrano dobar posao. Kada se govori još o pristajanju vezano za pregovore o utvrđivanju kvote onda je tada isto tako vrlo bitno znati činjenicu da u pristupnim pregovorima će za šećer biti utvrđena proizvodna kvota. Šećer spada u skupinu osjetljivih proizvoda za koje se ulaskom u Europsku uniju utvrđuju proizvodne kvote i to je vrlo, također vrlo bitna činjenica zbog čega je Republika Hrvatska pristala na ove pregovore. Pregovori nisu bili lagani, ali moram izraziti zadovoljstvo da smo pronašli odgovarajuća rješenja koja zadovoljavaju i interes Republike Hrvatske s jedne strane ali isto tako i zadovoljavaju interes Europske komisije i ja evo predlažem ovom uvaženom Domu da prihvati ovaj Zakon o potvrđivanju protokola o izmjeni i dopunama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju iz razloga jer po prihvaćanju ovoga protokola, ovoga zakona mi imamo pripremljenu uredbu vezano za raspored kvote i to je ono kada Sabor prihvati Vlada može prihvatiti uredbu o raspodjeli kvote i tako da naši proizvođači šećera ne budu zakinuti za određeni vremenski period od mogućnosti primjene ovoga sporazuma. I u tom kontekstu evo ja očekujem da će uvaženi saborski zastupnici prihvatiti ovaj prijedlog ovoga zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Poštovani zastupnik Božidar Pankretić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Nije točno gospodine ministre. Zahtjev Europske unije za kvotu za šećer nije obvezujući za Republiku Hrvatsku. Europska unija može zahtijevati što god hoće, ali oni su potpisali Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i to što je Europska unija loše potpisala taj sporazum to je njihov problem. Mi smo ga dobro ispregovarali. Dobili smo neograničenu kvotu i oni su mogli zahtijevati što god hoću. Mi nismo na to trebali pristati i ne otvarati. Znači, njihov zahtjev za otvaranjem pregovora o kvoti nije obvezujući za Republiku Hrvatsku. To ministar nije ni rekao da je obvezujući za Republiku Hrvatsku. Ne. Da je obvezujući za Republiku Hrvatsku. Ne. Drugi ispravak poštovani zastupnik Pero Kovačević. Poštovani gospodine predsjedniče, ispravljam više netočnih navoda ministra obrazlažući ovaj svoj taj tzv. veliki uspjeh po principu uzalud vam trud svirači kaže imali smo dobru situaciju u vezi s pregovorima. normalno da ste imali nekako što vi kažete zbog toga što je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju uopće nismo imali limit. Onda kaže dalje ministar EU traži veli stanovito razumijevanje. Ne razumijevanje. Traži da si uvedemo sami limit. Prema tome, a to se ne odnosi na jednu zemlju članicu Europske unije jer Europska unija tek radi Strategiju reforme tržišta šećera. Pa to nije nikakav uspjeh. Dapače. Zahvaljujem. Gospodin ministar kaže da ovaj sporazum neće ugroziti hrvatsku industriju šećera. Volio bih da mogu dijeliti optimizam gospodina ministra i cjelokupne ove Vlade. Međutim nažalost upravo ovaj sporazum ugrožava daljnje povećanje proizvodnje šećera i vrlo kratkoročno dovest će u poziciju da jedna od triju hrvatskih šećerana mogu slobodno zatvoriti svoja vrata. upozorio bih gospodina ministra da dosadašnja kvota od 7 tisuća tona bescarinskog uvoza iz Europske unije je podignuta na 80 tisuća tona. Što je gubitak za hrvatski proračun. Prema tome ne možemo biti zadovoljni ovim sporazumom. Sa dosadašnjih 7 tisuća tona bescarinskog uvoza to je bio gubitak cca 450 tisuća eura. A sad sa 80 tisuća tona to je negdje oko 5 milijuna eura. Prema tome, ne možemo biti zadovoljni ovim sporazumom jer on ide na štetu Hrvatske.

Republika Hrvatska postigla dobar posao za članice Europske unije, ali na štetu Republike Hrvatske. Prvo, nemoguće je postići dobar posao u pregovorima za Republiku Hrvatsku ako bez ograničenja imamo izvoz šećera, a sad uvozimo ograničenje sa kvotama od 180, na 180 u, istovremeno 12 puta se povećava kvota kod slobodnog uvoza šećera u Republiku Hrvatsku iz članica Europske unije. U isto vrijeme u sljedeće 3 godine se treba smanjiti carinska kvota u tom segmentu i to na način da ćemo izgubiti oko 5 milijuna eura vezano za to. I treće, sasvim jasno, ovdje se uopće nije gledalo o razvojnoj perspektivi Republike Hrvatske. U takvoj situaciji valja voditi računa još o jednom veoma bitnom pitanju, da ćemo mi dobiti šećer koji će se smanjivati carinska stopa, koji je s obzirom na našu produktivnost rada jeftiniji i još lošiji koji će doći na naše područje, a u isto vrijeme će zagušiti naše proizvođače i njihov plasman. Prema tome, ovo je sporazum na štetu Republike Hrvatske, a osobito na proizvođače šećerne repe i šećerana u Hrvatskoj. **Šeks, Vladimir Odbor za poljoprivredu i šumarstvo, zakonodavstvo? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSP-a, poštovani zastupnik Tonči Tadić. Izvolite. **Tadić,

Poštovane dame i gospodo. Nije reklama, čuti ćete zašto. Čuo sam dosta neuspjelih argumentacija, loših međunarodnih sporazuma, ali ovaj će sigurno ići u antologiju. Dakle prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Republika Hrvatska nije imala nikakvih izvoznih ograničenja za izvoz šećera na tržište Unije, a Europska unija je sama sebi nametnula ograničenja. Pretpostavljajući da Hrvatska neće izvoziti onoliko šećera koliko izvozi sada. To je bila njihova procjena. Zašto je Europska unija sada odlučila stisnuti Hrvatsku mi to ne znamo. Pretpostavljamo radi opterećenja njihovog tržišta sa uvozom šećera iz Kariba ili iz Azije. A ono što je potpuno sigurno jest to da Hrvatska sa svojim izvozom šećera kojeg čini otprilike 1% šećera na tržištu Unije nije mogla napraviti toliki gospodarski poremećaj da bi se moralo ići na ovakav Da je šećer doista bio problem vjerojatno bi se o njemu raspravljalo kod Protokola 7. Ali kod Protokola 7. koji je, ako se sjećate ovdje ratificiran u 2004. godini. To nije bio problem za Uniju. I tada pukim slučajem nitko se od njih sjetio, a hrvatska Vlada nije ni morala na ništa pristajati. Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju je jedini važeći okvir za razgovor Republike Hrvatske o ovom problemu dokle god ne uđemo u Europsku uniju. On kaže u članku 10.8. da ako se pojave određeni poremećaji na tržištu druge strane da onda ta strana koja je oštećena radi prekomjernog uvoza saziva sjednicu Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje i na njemu elaborira da je došlo do gospodarskog poremećaja i traži da se uvodu privremene mjere. Upravo tu proceduru klub zastupnika HSP-a predložio je u Hrvatskom saboru još u srpnju 2005. O tome je provođenja rasprava u rujnu prošle godine uz potporu ostalih oporbenih stranaka. Međutim Vlada je ostala gluha i slijepa na te naše zahtjeve smatrajući da je potpuno prirodno da ako Europska unija traži od Hrvatske da uvede i ograniči svoj izvoz i uvede uvozne, izvozne kvote da je to samo po sebi razumljivo. Pazite, Europska unija još uvijek nije usvojila novu strategiju reforme tržišta šećera u Europskoj uniji. Ona nije važeća za zemlje članica Unije, ali je ovim sporazumom postala važeća za Republiku Hrvatsku koja nije član Unije. To je jedan od povijesnih uspjeha ministra Čobankovića i hrvatske Vlade. Ono što je tu strašno, jednostavno to što se tvrdi kako će Hrvatska sa ovim profitirati. Stvar je u tome da smo tražili da ako se već pristaje na izvoznu kvotu, bilo kakvu da onda to mora biti kvota u okviru proizvodnih mogućnosti Hrvatske, a to je 30 tisuća hektara pod šećernom repom puta europski prosjek proizvodnje od 8 tona šećera po hektaru, što je 240 tisuća tona. Vlada je tvrdila da će to učiniti. Štoviše tu je i nazočni ministar tvrdio u "Vjesniku" da neće potpisati manje kvote. Čak je nudio i vlastitu ostavku. Ako to tako bude. Međutim, riječi su jedno, a djela drugo. Naime Hrvatska još uvijek kaska za Europskom uniji u proizvodnji, ali godinu za godinom proizvodnja raste. Ove godine šećerane

debelo premašili ovo što gospodin Čobanković tvrdi da maksimalno možemo učiniti. Izvoz u ovoj godini, do konca godine sigurno će premašiti 220 tisuća tona. Prošle godine je bio izvoz od 189 tisuća tona. Dakle ovo je izravna šteta hrvatskom gospodarstvu koje će se mjeriti u milijunima eura i nitko ne može tvrditi da je ovo povijesni uspjeh ponavljam, zato jer u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju nije bilo ograničenja nikakvoga. Dakle u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju ograničenja nije bilo, mi ih s ovim uvodimo. Kako se uvode ograničenja koja mogu biti fatalna za hrvatske šećerane, stvar nije ni u socijalnom aspektu nebitna. Ako se doista ograniči ovako izvoz i ako se dopusti preplavljivanje hrvatskog tržišta sa uvoznim šećerom čemu već sada svjedočimo, a s ovim to i zakonski pojačavamo, može doći do uništenja jedne od tri hrvatske šećerane. Na to smo upozoravali. Sada hoće li to biti Osječka ili će to biti možda Virovitička ili će to biti možda Županjska to je sada stvar koju će netko kasnije odlučiti na užas tih ljudi. Jer uništenje recimo Županjske šećerane znači tisuću ljudi na ulici iz same šećerane plus zaposlenici u prijevoznoj industriji, HŽ-u, autoprijevoznici, sanitarnim službama itd. i ostale gradove to vrijedi otprilike na isti način. Dakle radi se o tome da hrvatska Vlada na zahtjev nekoga iz Europske unije tko želi trenirati strogoću na kandidatima, pristaje na separatne pregovore o šećeru, a istodobno nema petlje pristati na separatne pregovore o ribi u smislu provedbe gospodarskog pojasa. Dakle kada se radi o gospodarskom pojasu onda ne možemo pristati na separatne pregovore nego želimo to cjelovito pregovarati sa Europskom unijom sa ostalim pregovorima, a kada je riječ o šećeru tu ne idemo na pregovore o poljoprivredi u cijelosti nego brže bolje pristajemo na pregovore mimo ovih koje vodimo sa Europskom unijom što je najluđe mimo procedure koju je Europska unija sama sebi nametnula Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a to je da se dokaže da postoji gospodarski poremećaj, da se dokaže da je taj gospodarski poremećaj značajan za njihovo gospodarstvo, da se sazove Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje i da onda ono odredi koje će mjere biti. Sve to skupa je bajpasirano samo zato da se netko iz Vlade ili cijela Vlada umilostivi članovima Europske komisije. dakle jedna od povijesnih katastrofa hrvatskog gospodarstva kada je riječ o poljoprivredi i Klub zastupnika HSP-a neće podržati ovaj sporazum. Hvala. Vama gospodine ministre za uspomenu dajem ove dvije kile šećera, jer su to vjerojatno jedne od zadnjih kila koje ćete moći kupiti iz hrvatskih sladorana. Ministar poljoprivrede i šumarstva, Petar Čobanković. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Dozvolite mi u svom uvodnom izlaganju rekao sam da je hrvatska Vlada napravila dobar posao za hrvatsku industriju šećera što mogu argumentirati i izjavama predstavnika industrije šećera. Ali da bi to još potkrijepio ja ću vam dati egzaktan pokazatelj koji evo uvaženim zastupnicima mogu kasnije dati i u pisanoj formi. Ali u ovoj godini

Prosječna cijena toga šećera je 470 eura. 470 eura! U isto vrijeme 470 eura tona, govorim u tonama. Znači ako kažem 470 eura tona. U isto vrijeme, znači za prvih 10 mjeseci, Hrvatska je izvezla 165 tisuća 444 tone po prosječnoj cijeni 730 eura. Kada znamo da u 2007. godini sukladno kada ovaj sporazum se počinje primjenjivati, da je ugrađena klauzula o nesubvencioniranju nesubvencioniranju izvoza šećera u Republiku Hrvatsku to znači i nepostojanja više kvote C – reforma šećera u Europskoj uniji je završena i zaključena i usvojena i od ove godine nema više kvote C i nema subvencioniranog izvoza. Nema počinje važiti sporazum. Znači da će hrvatska industrija šećera imati značajne mogućnosti plasmana šećera na domaćem tržištu jer neće imati nelojalnu konkurenciju isto tako značajno kao i utvrđena kvota treba gledati ono što sam rekao da je obostrano dobar sporazum. Hvala lijepa. Hvala. Mir molim vas! Ispravci netočnih navoda. Poštovani zastupnik Ivo Kolar. **Kolar, Ivan (HSS)** Uvaženi gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Pa gospodine ministre vi mislite da mi smo mentalno zaostali … I seljaci i svi skupa komu govorite sad, tko god to sluša. Ako je završena reforma u Europskoj uniji kaj se tiče tržišta šećera, ne primjenjuje se na zemlje pristupnice i mi još smo daleko od toga. Za Boga miloga mi sada prejudiciramo neke stvari i dovodimo se u takvu situaciju da moramo biti poslušniki nekakve politike, neću reći kakve. Navedite koji je navod netočan i onda ga izvolite, nemojte polemizirati, imat ćete prigodu svi u raspravi polemizirati, ali sada ispravljajte netočni navod. Poštovani zastupnik Božidar Pankretić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Najveći dio što je govorio gospodin ministar je netočno, ali reći ću ono što je netočno. Uvoz o kojemu ste govorili od 271 tisuću tona, prema mojim podacima vi ste još nadopunili, znači još nije dorađeno 300 i nešto tisuća tona iz Europske unije. Nema nikakvog utjecaja na ovo što ste vi rekli na domaće tržište. Ja ću vam reći zbog čega. Zato, dragi gospodine ministre, pogledajte si da taj se šećer sav vraća i to gotovo možda na istim kamionima nazad u Europsku uniju i to je jedan posao s kojim bi se trebalo malo pozabaviti. Malo se samo kakaa posipa po tome. Neće imati utjecaja, nikakvog utjecaja na domaće tržište i nemojte se time zamarati. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Treći ispravak, poštovani zastupnik Tonči Tadić. Poštovani gospodine ministre, kažete, na snazi je reforma tržišta šećera u Uniji, ali ona se ne odnosi na Republiku Hrvatsku i mi ne moramo pristati na niti jedan sporazum izvan poglavlja poljoprivreda dokle to poglavlje ne bude gotovo. Odnosno, recite mi kada smo to mi pristupili Europskoj uniji da moramo samo tako prihvaćati sve njihove strategije i reforme koje čine? Poštovani gospodine predsjedniče. Budući da su kolege ispravile ove netočne navode, ja ću ministrov netočan navod. Kaže: "obostranu korist smo postigli". Pa kako obostrana korist kad nismo imali limita, sad imamo limita? Pa znači Europska unija ima korist, kakvu mi korist imamo? Pa to, mi imamo gorki šećer, a ne kakvu korist. Klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Ja ne znam da li sam dobro razumio ministra kada je govorio o obostrano dobrom sporazumu, ali sad nije to ni bitno. Ovako, pođimo redom. Jasno, ovdje se svi manje-više pozivamo na ovaj Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju od 29.10.2001. godine koji je stupio, kad, na snagu 2005. No No ključan je sigurno ovaj dodatak 4, u zagradi "H". A on glasi da Zajednica će primijeniti bescarinski uvoz, znači, pod 1, u zajednicu proizvoda

opet pod tarifnim brojem tisuću 701 kombinirane nomenklature u okviru godišnje kvote od 80 tisuća tona neto težine. I onda se dalje govori, 1. siječnja 2007. carina će biti snižena 75%, jasno osnovne carine. 1. siječnja 2008. carina će biti snižena 70% osnovne carine, a od 1. siječnja 2009. nadalje carina će biti snižena na 50% osnovne carine, itd. Sad što to znači? Ono što je temeljno pitanje da li se je, da li je bilo moguće drugačije istrgovati. Svi se vjerojatno slažemo da je, odnosno to pitanje uopće nije trebalo, da budem precizniji, otvarati. S druge strane, sigurno je da treba priznati da šećerna industrija, tj., ove velike 3 hrvatske šećerane spašene su zahvaljujući tome što nam se tamo negdje početkom 2000. godine Europska unija doslovce otvorila za tu vrst artikla. Meni je kao što je i prije gospodin Arlović govorio, apsolutno razumljivo razmišljanje u Bruxellesu. Oni jasno žele zaštititi svoju ekonomiju, žele zaštititi svoju Međutim, ne mogu se načuditi s druge strane logici hrvatske Vlade koja umjesto da zaštiti poziciju Republike Hrvatske ili svojih šećerana ili svojih malih proizvođača, tisuću i tisuću poljoprivrednika. Jednostavno, neću reći da pristaje na kapitulaciju, ali pristaje da bez ovo ccc ugrozi nacionalni interes. Što je to pod tisuću 701 To su ovi šećeri od šećerne trske, šećerne repe, kemijska čita saharoza u krutom stanju, to je aromatizirana ili obojena ne znam šta, zatim ostali šećeri uključujući i kemijski čistu laktozu, maltozu, itd., itd. Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda, proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda "Franco" tvornica i da ne nabrajam sve dalje. Ono što je isto tako zanimljivo spomenuti kako je kako je tekao hrvatski izvoz šećera. Imali smo naprosto situaciju do 2000. godine, 2001., 2., kada je hrvatski izvoz kretao se 2001. negdje 40 tisuća tona, 2002. 65 tisuća tona, 2001. taj uvoz mjeren je veličinom od 23,4 milijuna dolara, 2002. 39,7 milijuna dolara. I sad dolazimo do do 2003. kada Hrvatska izvozi čak 162 tisuće tona za 119 milijuna dolara. 2004. dolazi do onog poznatog nam pada. Padamo ponovno sa tim izvozom na svega 40 milijuna dolara, ali 2005. kad smo izvezli 189 tisuća prihod izvoza ili izvezenog šećera bio je 134,5 milijuna dolara, a za prvih 10 mjeseci ove godine već smo uprihodovali 113 milijuna dolara, odnosno naše šećerane. Što će reći da će i ove godine biti sigurno ostvaren izvoz u visini od preko 189 tisuća tona, a mi sada pristajemo na 180 tisuća tona. I sigurno financijski efekt biti će preko 140 milijuna dolara. S druge strane moj je sud da kada je ova materija posrijedi da nas Europa ni na koji način ne bi trebala ucjenjivati, pod navodnicima ucjenjivati, jer Hrvatska još kao kao što nam je poznato 3 puta više uvozi poljoprivrednih proizvoda iz Europske unije. To je negdje oko 2 milijarde dolara no što u ovom času izvozimo. Znači, rebalans je 1:3 u korist, jasno, zapadnoeuropskih zemalja. I razumljivo, najviše se uvozi, pogotovo u posljednje vrijeme preko velikih ovih trgovačkih lanaca kojima nije moguće konkurirati bez obzira što se sada pokušava učiniti sa tim malim trgovinama. A isto tako u onom trenutku kad smo prepustili turistički portfelj strancima de facto prepustili smo im i tržište pa ne treba se čuditi zbog čega dolazi do takvog uvoza poljoprivrednog proizvoda. Jednom riječju, mogli smo vjerojatno u ovom trenutku i bez ovoga sporazuma. Znači, još jedanput ću reći, razumijem jasno poziciju Bruxellesa ali ne mogu shvatiti poziciju službenog Zagreba. Ako se ti trendovi uvoza i dalje nastave svi ćemo se naći o izuzetno ozbiljnom problemu. 20% se povećava godišnji uvoz poljoprivrednih roba iz Europa, to je negdje za oko 400 milijona dolara, izvoz se povećava čak nešto malo više, ali to je ni upola od tih 400 milijona dolara i postavlja se pitanje kada će se to kako tako iznivelirati. Mi još uvijek uspijevamo servisirati taj vanjski dug, tj. svoj uvoz, ali da li ćemo sa skromnim izvozom od svega 10 milijardi biti u stanju u stanju to činiti i u dogledno vrijeme, a pritom normalno pronalaziti sredstva za 20 milijardi dolara uvoza plus nekih 3 milijarde dolara ne znam otplate stranih kredita itd. ostaje da se vidi. Problem je ozbiljan, možda ovo o čemu sada govorim daleko ozbiljnije no o šećeru, međutim bez obzira na sve držim da nije vrijeme da politiziramo, ali da se zabrinemo sa ovakvom službenom politikom politikom zasigurno da što se potpisuje jasno manje-više sve što se pred nekoga stavlja, a najbolji možda je slučaj sa ovim nesretnim ZERP-om koji na kraju nikome koristi donijeti neće. Ovo je možda i trenutak da pokrenemo dodjelu poljoprivrednog zemljišta kad je riječ o poljoprivrednicima da stimuliramo tog seljaka, da ne gasimo poljoprivrednu proizvodnju pogotovo kada je riječ o ovim velikim šećeranama jer evo kako 2005. tako i 2006. ona će ostvariti izvoz od preko 140 140 milijona dolara, a to je negdje cirka 20% ukupnog hrvatskog izvoza poljoprivrednih proizvoda. Za kraj, po meni tri su tu stvari bitne. Bez izvoza šećera u ovakvim ili većim količinama u pravom smislu te riječi stradati će Slavonija nakon što je prvi puta našla se u situaciji normalno i rata, potom kraha svih ovih njenih banaka, imamo jedan međunarodni ugovor, razumijem da su međunarodni ugovori iznad zakona, ali onda bi tu logiku trebali slijediti jednako jednako tako i u Bruxellesu i konačno ono što je sigurno, što svi osjećamo da smo prekrdašili sa tim uvozom jesmo i pitanje je da li ćemo po ovom sporazumu biti još veći ovisnici o uvozu no što smo sada ili će se na kraju obistiniti riječi ministra gospodina Čobankovića. želim vjerovati da nas nitko na takav sporazum nije tjerao i da smo imali jednu čistu situaciju i utoliko taj sporazum ili iza tog sporazuma nije trebalo stati ili nije se trebalo nuditi da ga u ovom trenutku potpišemo jer još dvije godine imali smo da se tako izrazim bjanko poziciju da možemo bez ikakvih kvota, bez ikakvih ograničenja plasirati šećer na unije. Na žalost sami sebe smo doveli ili ograničili na 180 tisuća tona godišnje, znači na tih 140 milijona dolara, a pitanje je ako s druge strane otvoreno se govori o uvozu od 80 tisuća tona sa umanjenim carinama što će značiti to za sutrašnju ne samo količinu uvezenih roba, nego i za sutrašnji status naših šećerana. Jednom riječju volio bih da se obistine istupi gospodina Čobankovića, ali sumnjam da kada je Hrvatska posrijedi da će to tako i biti. Sve u svemu držim da je ovaj Sporazum ili Protokol kako nosi naslov bio nepotreban. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Željko Kurtov. Izvolite. **Kurtov, Željko (HNS)** Gospodine predsjedniče, ovdje se barata cijelo vrijeme i što je kolega Kajin rekao da se kvota odnosi 180 tisuća tona.

Ako znamo da 80 tisuća tona izvezenih u Europsku uniju Europska unija ima pravo 80 tisuća tona vratiti u Hrvatsku bescarinsko onda ta kvota više nije 180 tisuća tona, nego 100 tisuća tona. Nisu gluposti gospodine ministre, nego to su činjenice. Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Neven Mimica. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani gospodine ministre. Evo pred nama je još jedanput rasprava o šećeru, o kvotama za šećer, potvrđuje se da šećer dolazi na kraju, ali ovoga puta očito neki gorki šećer dolazi na kraju ovogodišnjeg zasjedanja Hrvatskoga sabora. Odmah ću reći da je za SDP neprihvatljivo da se Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju mijenja na način da se u njega unosi odredba o uvođenju kvote za izvoz hrvatskoga šećera u Europsku uniju u iznosu od 180 tisuća tona godišnje. Koalicijska Vlada pod vodstvom SDP-a je uspjela u pregovorima o sklapanju SSP-a izvorno osigurati potpuno slobodan bescarinski izvoz šećera u Europsku uniju bez ikakvih količinskih ograničenja. To je bio svakako značajan pregovarački uspjeh bivše Vlade koji je uostalom omogućio i povećanje našeg izvoza šećera u Europsku uniju za barem 100 milijuna eura godišnje ili u srednjeročnom razdoblju barem pola milijarde eura eura se slilo u trgovinsku bilancu Hrvatske. Nije bilo razloga za prihvaćanje inicijative Europske unije koliko god nam je jasno zbog čega je ta inicijativa krenula, nije bilo razloga za prihvaćanje da se počnu pregovori o izmjenama SSP-a radi uvođenja izvoznik kvota. Mi smo i ranije objašnjavali sa pravne strane da nema tih razloga, da nema materijalnih razloga, to nije bilo nužno po postojećim odredbama SSP-a koji je govorio i govori da se odredbe SSP-a mogu mijenjati samo uz suglasnost stranaka jedne i druge strane, prema tome bez naše suglasnosti za izmjenama slobodan izvoz šećera je mogao ostati i dalje. Ali kada je Vlada samoinicijativno ipak prihvatila otvaranje pregovora bojeći se ne znam čega, vjerojatno nekih prigovora iz Bruxellesa unaprijed je pristala da ta kvota pa makar ona bila ugovorena i u visini pa i većoj od proizvodnih naših mogućnosti šećerana bude ipak nepovoljnije rješenje od postojećeg slobodnog izvoza, ako ni zbog čega drugog onda zbog administrativnih procedura utvrđivanja kvota, provjere izvršavanja kvota i što sve naravno onda otežava izvoz u varijanti postojanja izvoznih kvota. Međutim, problem nije samo administrativni. Mi danas već znamo da kvota od 170 tisuća tona šećera, izvozna kvota pokriva već sada odnosno da je već i sada premašen izvoz iz Hrvatske šećera i ta kvota je definitivno vrlo, vrlo statična. Niti ne pokriva sadašnje i proizvodne mogućnosti u poljoprivredi, mogućnosti proizvodnje šećerne repe a niti mogućnosti proizvodnje naših šećerana. Možda ta izvozna kvota naizgled odgovara onome što danas možemo napraviti ali u dinamičnom, u razvojnom smislu ona onemogućava da se ostvari sav onaj razvojni potencijal naše proizvodnje šećera koji je još uvijek i po prinosima po hektaru i po zasijanim površinama šećerne repe daleko ispod prosjeka Pri određivanju ovakve izvozne kvote nije se uzela u obzir i mogućnost dinamičkog povećavanja kvaliteta i prinosa u uzgoju šećerne repe, nije se uzelo u obzir mogućnost povećanja produktivnosti u proizvodnji šećera u Hrvatskoj u narednih nekolikog godina. Na sve to skupa, mi smo kada smo raspravljali ranije o ovoj problematici govorili da barem treba uzeti u obzir ako već je netko samoinicijativno pristao na otvaranje pregovora da onda barem postojeće zasijane površine šećerne repe od 30 tisuća hektara, da barem se uzme u obzir moguće dostizanje europskog prosjeka od 8 tona proizvedenog šećera po hektaru šećerne repe, iako i taj europski prosjek kod nas je otprilike 6 tona, iako i taj prosjek je daleko manji nego li je produktivnost u nekim od razvijenijih zemalja koja prelazi 10 i 12 tona šećera po hektaru. Prema tome, barem 240, 250 tisuća tona bi možda moglo ali i tada još uvijek statično pokriti stvarne mogućnosti izvoza našeg šećera. Na sve to skupa još je dodan i onaj novi element povećanja bescarinske mogućnosti uvoza šećera u Hrvatsku sa 10, 12 puta sa 7 tisuća na 80 tisuća tona i tako da smo mi dali dva ustupka a dobili nedovoljnu kompenzaciju u ukidanju subvencija na proizvode od šećera pri izvozu u Hrvatsku. Zbog svega toga, za SDP ne postoji stvarnih i valjanih razloga za promjenu režima slobodnoga izvoza šećera u Europsku

ne uzrokuje niti bi moglo uzrokovati ozbiljnu štetu za industriju šećera u Europskoj uniji a mi zbilja nemamo obveze prije vremena uključivati se u tržište tržište šećera, u tržišni red šećera u Europskoj uniji prije nego li način našeg uključivanja dogovorimo u pregovorima u poglavlju o poljoprivredi u sklopu pristupanja Kad bi i drugi klubovi, kad bi svi u Saboru prihvatili da se ne ratificira ovaj sporazum zaštitili bi interese proizvođača šećerne repe i njihovih obitelji, interese, životne interese radnika u proizvodnji šećera i njihovih obitelji i bili bismo u stanju u okviru svojih ovlasti ovdje, u Hrvatskom saboru popraviti ono što je nepotrebno pokvareno pristajanjem na uvođenje kvote za izvoz šećera iz Hrvatske. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Ivan Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja bi ispravio kolegu Mimicu u dijelu izlaganja kad je kazao da je to bio veliki uspjeh Vlade, kad je kad je dogovorila kako ne postoji limitiran izvoz šećera iz Hrvatske u Europsku uniju. Uspjeh nekoga ili zasluga i postignuće podrazumijeva se da je to učinjeno s nekim naporom. A mi smo ovdje jasno čuli kako u to vrijeme zahtjeva s druge strane uopće nije bilo. Dakle, Europska unija tada nije od nas ništa niti tražila. Ovog časa, samo malo, ovog časa, Europska unija to traži a mi kolege dragi, moramo shvatiti da smo mi samo jedna strana u pregovorima. Prema tome, dopustimo ministru a nemojmo toliko agresivno istupati ovdje prema njemu koji nam je ovdje jasno kazao da zapravo time ne gubimo. Prema tome, mi moramo shvatiti još jedan put. Mi smo samo jedna strana u pregovorima. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici. Dozvolite mi još par pojašnjenja vezano jer mislim da se ovdje radi dobrim dijelom o određenim nesporazumima i uvjetno rečeno bit ću slobodan kazati nepoznavanju određene problematike. Prije toga isto bi želio naglasiti da je svoje mišljenje i svoje zadovoljstvo o ovome sporazumu rekli predstavnici industrije šećera koji prate situaciju i koji jako dobro znaju šta se dešava u sektoru šećera u Europskoj uniji i na svjetskom je upravo u koordinaciji sa industrijom šećera vodila ove pregovore. Još jednom ću vrlo odgovorno kazati, vrlo odgovorno ću kazati gospođe i gospodo zastupnici da je Hrvatska napravila dobar posao. To temeljim na činjenici koje sam vam rekao koliki je uvoz šećera u Republiku Hrvatsku i na činjenici da je Hrvatska bila prisiljena sve količine svog proizvedenog šećera i šećerne repe izvesti iz razloga jer je bio drugi režim šećera u Europskoj uniji koji je omogućavao da se kvota

Također, za Hrvatsku se trenutno ne direktno, ne odnosi odredbe reforme šećera ali indirektno itekako se odnose na način da od 2007. godine nema kvote c), nema jeftinog šećera i plus tome Hrvatska izuzeta iz zemalja kojima se subvencionira izvoz šećera, što znači da se šećer iz Europske unije u Hrvatsku neće moći izvest po onim niskim cijenama i na taj način konkurirati našem šećeru. Mi smo stvorili pretpostavku ovim sporazumom da se značajna količina u Hrvatskoj proizvedenog šećera plasira na domaćem tržištu i to je jedan od razloga zbog čega. …/Upadica To je jedan od razloga, gospodine uvaženi zastupniče, zbog čega predstavnici industrije šećera koji jako dobro poznaju ovu problematiku izražavaju svoje zadovoljstvo postignutim sporazumom. I ja sam u uvodnom dijelu rekao da se sporazum ne može gledati samo u kontekstu utvrđene veličine kvote nego se mora gledati u cjelovitosti što to znači za industriju šećera. Iz tih razloga odgovorno ovdje pred vama, pred ovim uvaženim domom, i vama uvaženim zastupnicima i pred svekolikom hrvatskom javnošću tvrdim i stojim iza toga da je hrvatska industrija šećera dobila jednu dobru osnovu za svoj napredak i razvoj.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ispravljam navod gospodina ministra koji kaže da ovdje je nazočno nepoznavanje ove problematike. Gospodine ministre, mi zastupnici hvala Bogu pismeni smo i svi smo mi pročitali Sporazum o pridruživanju i prema tom sporazumu Hrvatska ima pravo na neograničeni izvoz šećera u Europsku uniju pod uvjetom da je proizveden u hrvatskim šećeranama i temeljem toga je Hrvatska izvozila šećer, bili su zaposleni seljaci. U mojoj Slavoniji, u mome Kobašu seljaci su proizvodili šećerane. Vi sada prihvaćate kvote, mijenjate sporazum i na taj način štetite Hrvatskoj i hrvatskim interesima. I zato ne treba biti posebno obrazovan i posebno upućen u ovu problematiku. **Pankretić, Božidar (HSS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa nije naprosto točna gospodine ministre vaša tvrdnja da vezano uz uvozni šećer. Taj jeftini subvencionirani izvozni šećer iz Europske unije dolazio je u Hrvatsku našoj kandiditorskoj industriji koja ga je stavljala u svoje proizvode. Imali smo dvostruku korist, jeftini šećer iz kandiditorskoj industriji, a s druge strane sav naš šećer smo skupo izvozili u Europsku uniju. I nemojte to upotrebljavati jer to vam nije argument. I nemojte upotrebljavati argument. Ja vas molim, nemojte upotrebljavati argument zadovoljstva šećerane.

Htjela sam ispraviti netočan navod gospodina ministra o tome da su proizvođači šećera zadovoljni. Nešto je rekao kolega Pankretić, međutim oni su jako uvjetno zadovoljni. Mogli bi biti zadovoljni samo zbog toga što nemaju izbora. proizvođači šećera upozoravaju na ozbiljne posljedice koje mogu proisteći iz ovako potpisanog sporazuma. Riječ je o problemu koji će nastati sa pregovaranjem oko proizvodnih kvota. I riječ je o jednom jako velikom problemu a koji se odnosi na današnje stanje proizvodnje 240 tisuća tona je proizvodnja u Hrvatskoj, vezuje se to uz kapacitete proizvodnje šećerne repe. I pitanje gospodine ministre s kojim ćete se vi sutra suočiti na koji šećerane upozoravaju koje ćete hektare smanjiti, kome ćete reći da prestane uzgajati repu i koju ćete šećeranu, jednu ili sve tri zbog toga zatvoriti? **Šeks, Vladimir Hvala lijepa. Poštovani gospodine ministre, hrvatska industrija šećera nije dobila osnovu za razvoj kako vi to tvrdite, barem ja ne vidim kako je mogla dobiti ako smo uveli kvote i ograničenja a do sada ih nismo imali. Prema tome, to se ne može tretirati kao razvoj. Nisu zadovoljni niti oni koji prerađuju šećer ali pogotovo nisu zadovoljni niti oni koji pripremaju repro materijal a to seljaci.

to recite da nisu. **Pecek, Željko (HSS)** Ja tvrdim da je to netočno. On tvrdi jedno, ja tvrdim drugo. Očito, svatko ima svoje informacije. Međutim, ono što je bitno u toj priči mi nismo iskoristili priliku da povećamo proizvodnju šećerne repe i šećera i za domaće potrebe u Hrvatskoj a to je upravo posao ministarstva, tako da ja pozivam ministarstvo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** To je već drugo, to nije više ispravak netočnog navoda. Molim vas, kolege. Poštovani zastupnik Pejo Trgovčević. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ma netočno je gospodine ministre kada kažete da je dobro ovo uvođenje kvota za izvoz šećera i netočno je da je to dobro za naše domaće proizvođače jer će oni moći tada vjerojatno po vašem mišljenju više moći plasirati na domaće tržište.

Hvala lijepa. Netočno je ministre to što tvrdite da ste napravili dobar posao. To je naprosto netočno. Evo dokaza. Uzmite vi bilo kojeg izvoznika bilo kojeg proizvoda pa mu ograničite izvoz i onda ga nastojte uvjeriti da je to za njega jako dobro. Pazite, tu tvrdnju vam ne može povjerovati ni malo dijete a kamoli oni koji se ozbiljno bave proizvodnjom i izvozom šećera. Vi kažete uz to da će bolje proći proizvođači šećera jer će sad taj šećer moći na domaće tržište plasirati. Pa do sada su ga mogli plasirati vani.

koristite institut ispravka netočnog navoda za postavljanje retoričkih pitanja ministru ili Vladi? Nemojte to raditi. Imate vremena kroz raspravu iznijeti sve svoje navode, stajališta. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Tomislav Tomić. Izvolite!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 o potpisivanju izvozne kvote za šećer Republike Hrvatske 180 tisuća tona i klub Hrvatske demokratske zajednice će taj Protokol podržati jer za razliku od prije par godina kad je dobro potpisano da nema izvoznu kvotu sada smo došli u situaciju da zahtijevaju odnos da razgovaramo, da pregovaramo, da se uključimo u reformu tržišta šećera u cijeloj Europskoj uniji i na neki način dobrom suradnjom i Hrvatske sa Europskom unijom u primjeni SSP-a, a isto tako i vođenju predpristupnih pregovora, isto tako i pripreme Hrvatske za zajedničku politiku 25 člane Unije. Europska zajednička politika regulirana je brojnim obvezujućim pravilima koje će Hrvatska morati usvojiti i osigurati njihovu provedbu da bi bila sposobna suočiti se s konkretnim pritiskom unutar Europske unije konkurentnošću i ostalom. Par riječi o reformi tržišta šećera u Europskoj uniji koja želi smanjiti poticaje svojim proizvođačima šećera prema zahtjevu Svjetske banke jer problem šećera nije samo unutar Europske unije, problem šećera je na cijelom svijetu i upravo posljedica vjerovatno zahtjeva i sukob ETO-a sa Europskom unijom koja jako subvencionira izvoz svog šećera i želi tu proizvodnju smanjiti sa nekih 17 ili 20 milijona na 10 milijona i usred toga evo najave da će i u Irskoj i u Sloveniji i u Italiji zatvarat će šećerane, a recimo to su naša tržišta i 180 tisuća tona sigurno je dovoljno da naše šećerane ni jedna ne zatvore vrata. Evo ove dvije po 75 tisuća tona i Osječka 90 mislim mislim da neće ni kilogram šećera ostati neplasiran i evo upravo ove godine sada maltene svaka kila koja izlazi van plaća se za 40 eura više nego lani, odnosno po 610 dolara. Međutim, u toj reformi šećera ili tržišta u Europskoj uniji pored ovog smanjenja proizvodnje, pored ukidanja poticaja i po hektaru i za izvoz što je bitno što kaže ministar Čobanković bitno i za hrvatsko tržište da nema subvencioniranja izvoza za naše tržište šećera. Filozofija je Europske unije da šećer sutra bude 385 eura, a to je nešto 4 kune i nešto i upravo te 4 kune i nešta tu je prostor hrvatskom šećeru na domaćem tržištu. Sada je to 610 eura, to će se vrtiti oko 400 eura, to je filozofija Europske unije 2009., 2010. i upravo tu naši sva trojica prerađivača šećerne repe moraju danas biti spremni zajedno sa svojim proizvođačima da taj momenat dočekaju i da budu sposobni i konkurentni proizvoditi šećer za 4 i nešto kune. Ovo je sad momenat bez obzira što nema posljedicu reforma uniji šećera na nas direktno, međutim ovo je momenat da vrlo ozbiljno i razmišljamo o toj reformi, da se priklonimo, da pregovaramo, a isto tako i da naši i proizvođači i prerađivači budu spremni prihvatiti prihvatiti ono što je ovdje već i spominjano da nemamo 5,7 ili 6 tona šećera po hektaru, nego da idemo na 8 ili što imamo u Nizozemskoj 11 itd., itd. Dobra strana ovog Sporazuma je isto tako kad kaže da moramo pregovarati jednako obostrano, nisu nam nisu nam ograničili proizvodnu kvotu mada je u platformi za pregovore bilo naznačeno da ispod toga ne idemo 30 tisuća hektara, čak štoviše u ovom Sporazumu ne ide to, znači ostavljamo, danas-sutra kad budemo članica Europske unije ostavljamo mogućnost 30 i više tisuća hektara, znači to je na neki način način je pozitivno za Republiku Hrvatsku. Zašto kažem da svi moraju biti i proizvođači i prerađivači spremni jer sigurno je da je lagano sada sa 6 i nešto eura, …/Govornik se ne razumije./… cijelu filozofiju raditi i proizvodnju i preradu, međutim kad dođu europske cijene, kad dođemo na 4 i nešto eura mislim da u sadašnjim uvjetima bit će vrlo teško i zato treba racionalizirati proizvodnju, povećati i prinos, ali isto tako i …/Govornik se ne razumije./… 5,7 na 8, 9, 10 ili 11, ali isto tako i racionalizacija i troškovi u šećeranama kod prerađivača. Zaista je potrebno povećati produktivnost, zajednički nastup na tržištu naših prerađivača bili smo svjedoci i do 2000., a isto tako i poslije 2000. kad je to tržište ipak donijelo nešto bolje u Hrvatsku, maltene svi su pojedinačno nastupali na vanjskom tržištu i na neki način isto što nam se dešava u nekim drugim prerađivačkim industrijama ruše cijene jedan druge. Evo ove godine u ovoj dobroj proizvodnji, ove godine 17% je digestija, što je veća digestija veće iskorištenje, manje balasta itd. Prvi puta u ajmo reći u povijesti Republike Hrvatske da su šećeraši sjeli zajedno i Virovitica i Osijek i "Sladorana" da su sjeli i idu zajedno van nastupati na tržište i sigurno je da će izvesti maltene sve ono što ove godine proizvedu, da li će to biti 220 ili 240 tisuća tona, međutim i ovo što sam maloprije rekao svaka kila do prošlog tjedna koja je izvezena ona je uredno i plaćena. "Sladorana" nije nastavila te pregovore, međutim Osijek i Virovitica vrlo dobro izvoze to, polučuju dobru cijenu i ne samo da je "Sladorana" Županja zato što je državna tvrtka zadovoljna, nego recimo i privatna tvrtka u Virovitici zadovoljna je, međutim kroz ovu cijelu filozofiju, kroz ovu reformu jednostavno mora se omogućiti da svi troje nastupaju zajedno neovisno o vlasničkom udjelu. Treba biti jedan konzorcij da se ne dešava da Virovitica Županju u Viroviticu, a Osijek vozi iz Požege itd., itd. Sve je ovo u tome da ipak malo svi skupa ozbiljnije pogledamo na ovu problematiku, odnosno što nas čeka za dvije godine i sigurno da ovaj Sporazum neće biti otežavajuća okolnost za industriju šećera i neće se sigurno zatvoriti radi ovog Sporazuma naše šećerane. Naše šećerane će se možda zatvoriti ako netko pokaže interes kao što Europa Europa te fondove da prelaskom na drugu kulturu maltene dobiju silne milijune, zatvore to, a to će ovisiti o kretanjima na tržištu šećera u Europi. U svakom slučaju ovo je podloga za

proizvođačima i prerađivačima da idemo i da sačuvamo tu proizvodnju koja je zaista vrlo bitna za Republiku Hrvatsku. Hvala na pažnji. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Tonči Tadić. da nisam čuo ne bih vjerovao. Dakle kolega iz HDZ-a ukratko tvrdi da je dobro da nema izvoza. Pazite to je suprotno svim mogućim stajalištima hrvatske Vlade i poticanju izvoza. Dakle, poštovani gospodine šećerane Republike Hrvatske su već na tržištu Europske unije, Europska unija je od nas tražila da budemo na zajedničkom tržištu, na tom tržištu smo se dokazali i sada nas žele tu srezati. Dakle potpuno je netočna tvrdnja da sporazum neće biti opterećenje za naše šećerane. Pa prošle godine smo izvezli 190 tisuća tona, ove godine 220. Normalno da će biti otežavajuće. Kako to možete reći?

Poštovani zastupnik Nenad Stazić. Ispravak netočnog navoda. **Stazić, Nenad (SDP)** Evo kolega kaže upravo nevjerojatnu tvrdnju. Veli: «Dobro je to što nam nisu ograničili hektare na kojima proizvodimo šećer.» Ma slušajte, prvo tu ništa nije dobro. A drugo, nitko nama ništa nije mogao ograničiti. Ovaj se sporazum može mijenjati samo dvostranom voljom potpisnica Znači, niti su oni nama što ograničavali. Vi ste pristali. Vlada je pristala na ograničenje. … /Upadica: To nije više

… Hvala lijepa. … /Upadica: Interesima proizvođača šećera. / … Hvala lijepa. Nemojte ići, ja vas, ponavljam da nemojte ići u nešto što nije zona ispravka netočnih navoda. Poštovana zastupnica Ljubica Lalić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ni ja ne bih mogla vjerovati da nisam čula, ali sam čula. I kolega zastupnik kao olakšavajuću okolnost za uvođenje kvota želeći dokazati kako time Hrvatska ne gubi ništa rekao je: «Nema ograničenja hektara».

Ne možete, to nije ispravak netočnog navoda. To je povreda Poslovnika od vaše strane. Imate opomenu. Izvolite sjesti. Gospodine Pecek izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče ja vas molim, ja vas molim da Braceku nešto kažete da ne dobacuje.

kako bi se pripremili za Europsku uniju, a očito je 30 tisuća hektara i 180 tisuća tona uvod u kvote. Uvod u kvote znači da se mi za reformu nismo pripremili jer ne znamo što je sa domaćom proizvodnjom i drugo, šećer je jedan od rijetkih poljoprivrednih artikala koje mi izvozimo. Više je nego očito da imamo jednu šećeranu viška i više je nego očito da ćemo imati viška preko 1000 poljoprivrednika koji se time bave. promjene protokola, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju naravno da ne možemo očekivati poboljšanje na bolje u ovom području. Možemo očekivati još daljnja loša kretanja pa evo ja pozivam ministra da upravo to spriječi.

Evo gospodine predsjedniče, za razliku od drugih ja ću biti kratak i točno ću ispraviti netočan navod kolege kada je rekao da je uvođenje kvota za izvoz šećera time pogodujemo domaćim proizvođačima šećera jer zabranjujući njima izvoz zapravo ih silimo da prodaju kod nas puno jeftinije. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, uvažene zastupnice i zastupnici moram na početku reći da ne vjerujem da ima takvog spin doktora koji može neuspjeh pretvoriti u uspjeh kao što se ovdje danas pokušava. Neobranjivo je, neobranjivo je gospodine ministre branjenje toga da je dobro uvođenje kvote. Ja moram iskreno reći. Meni je žao što vi danas ovdje sjedite. i ovdje pokušavamo obraniti nešto što je neobranjivo. Da ovdje danas na mjestu gospodina Čobankovića sjedi ministrica vanjskih poslova i brani to da je to politička stvar koju smo mi morali napraviti, o tome bi mogli diskutirati. Ali diskutirati o tome da je dobro uvesti kvotu koje nismo imali i to nas ovdje uvjeravati draga gospodo ja se stvarno moram tome čuditi. Ja bih stvarno volio kao što je ministrica i sudjelovala u pregovorima. Kao što je ministrica najvjerojatnije i dala nalog ministru što mora napraviti u tom dijelu, otvoriti pregovore i tako dalje. Ali mi smo morali ovdje danas o tome raspravljati. Nemojte se ljutiti. Svi zajedno procijeniti. Da je netko ovdje otvoreno rekao: Gospodo, naš politički interes je takav, takav i takav i mi bez kvote nećemo moći nastaviti pregovore o Europskoj uniji. Mi bez kvote nećemo biti kandidati. Mi bez kvote, to je to. Ali ovdje nama govoriti da je ovo dobro, da su svi zadovoljni, da je to perfektno. Da ćemo proizvoditi puno više nego do sada to je neobranjivo. To naprosto nije točno. Evo ja ću vam i elaborirati detalj po detalj kako to nije točno. I ne možete mi reći ako ste vi gospodine ministre mogli do sada jesti primjerice koliko ste htjeli i ja vam odredim da jedete jedanput na dan. I onda se dogovorimo da jedete dva put na dan. To nikak nije to da ste mogli jesti koliko ste htjeli. A mi smo do sada imali kvotu koja nije bila ograničavana. Sada smo ju ograničili. Ograničili smo ju na način da nitko ne može reći da je Europska unija nama to naredila. Jasno stoji u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju: «To mora biti dogovor.» Ako mora biti dogovor onda mora biti i naša suglasnost. Ja ću vam reći od kad smo potpisali Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bio je kontinuirani pritisak Europske unije za promjenu. Kontinuirani. No međutim nismo odgovarali na njega. Čak ću reći izmišljena je bila i šećerna afera koja je bila da je bilo miješanja i tako dalje. Samo s ciljem pritiska da se jedan dobar posao kojega je Hrvatska uspjela u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju napraviti spriječi. A koji je to dobar posao? Što taj dobar posao znači za 0,78% je naše učešće s ovim izvozom na njihovom tržištu. Znači za 0,78% se u Europskoj uniji, nas Hrvatsku koja je uspjela imati jedan izvozni proizvod tjera, tjera da to nemamo. Ja postavljam sebi i vama svima ovdje pitanje. Koliko Hrvatska danas ima takvih izvoznih proizvoda osim ovog našeg šećera. Koliko ih ima? Jako malo. Zašto bi mi sada razmišljali što će se dogoditi za dvije, tri godine. Što se događa sa reformom itd. Ne, nas danas ovdje treba interesirati koja je dobit Hrvatske države, hrvatskih tvornica na ovom izvozu, na izvozu. Sto posto hrvatski proizvod. Recimo mi još koliko imamo mi u Hrvatskoj nečega što je sto posto hrvatsko i sto posto izvozimo. To što mi izvozimo meni su ta pitanja postavili zašto mi sav šećer hrvatski izvozimo. Pa ja sam rekao gospodi, gospodo mi u Hrvatskoj, ovima iz Europske komisije, možemo jesti travu ali mi moramo taj šećer izvesti jer nam je to jedini izvozni proizvod i s njim smo konkurentni i zašto bi mi od toga odustajali. Ja ne mogu shvatiti. Pazite, druga je stvar da imate situaciju u kojoj vam nešto ne treba. Druga bi bila situacija da smo mi ja bih rekao u našoj bilanci toliko pozitivni pa onda imamo sada jedan politički pritisak pa onda kažemo hajde što ćemo taj šećer, pa nije to uopće važno, pa imamo mi još stotine drugih dobrih proizvoda koje plasiramo na europsko tržište, pa šećer simo tamo. Ali to naprosto nije tako. I ja bih samo molio da mi ovdje vrlo odgovorno pristupimo tome. Ja ne bih htio ni na koji način da ovo ispadne bilo kakvo politiziranje, bilo kakva stvar, nego jasni argumenti s kojima izlazimo u tom dijelu. mislim mi možemo sad ovdje govoriti na način da neće biti zatvorena niti jedna tvornica, a možemo govoriti da se bude tak nešto možda i dogodilo. To gospodin Tomić niti ja ne možemo sada ni jedno ni drugo tvrditi, ali postoji opravdana opasnost. Imamo jasan primjer Slovenije 90 000 tona kvota. Zatvaraju svoju industriju šećera. Neće je više imati. Već su Austrijanci koji su to kupili naplatili tu svoju kvotu u Bruxellu. Što se nama u tom dijelu događa? Kakva će biti reforma? Ne možemo to znati, ali ono što sada znamo da imamo neograničeno otvoreni izvoz da na tome Hrvatska zarađuje i da do kad zarađujemo pa nemojmo sami sebi rezati granu na kojoj sjedimo. Pa mislim, zatvaramo si pipu, zatvaramo si mogućnost gdje možemo nešto napraviti. Pa dragi zastupnici, ja postavljam sebi i vama pitanje, pa netko mi mora doći ovdje objasniti. To je politički interes zbog toga i toga i to smo napraviti. Ali ministar ne može danas ovdje nama objasniti da to moramo napraviti jer je to dobro, jer su šećerane zadovoljne itd. Jer to nije naprosto točno. Jer predviđanja mogu biti i puno crnja da sad sa 20 000 dvije tisućite godine hektara pod šećernom repom mi smo danas došli na 32 000. Nema teoretske šanse ako će se ići u ovom smjeru. To će padati. Ponovo se vraćamo na možda ispod 20 000. Tisuće kooperanata ako se to dogodi će bez svog posla. Morat će ponovno ići na neke druge nisko akumulativne kulture. Govorimo da imamo nekih kultura previše u tom dijelu, a ovdje gdje možemo imati i gdje nam je otvoren prostor to ne činimo. Ja moram reći da se u tom dijelu i čudim ovom govoru da smo mi dobili sa skidanjem izvoznih subvencija od strane Europske unije određenu pogodnost. To naprosto nije točno. Ja ću vam to dokazati na vrlo jednostavan način. “Kraš“ je bio jedan od najvećih uvoznika tog subvencioniranog izvoznog šećera iz Europske unije. On je uvozio taj jeftini šećer, ugrađivao ga u svoje proizvode i mogao biti konkurentan na tom istom europskom tržištu. Da bi stvar bila još jača on čak i po tome mora ograđivati taj njihov šećer zbog eur 1 da bi mogao izvoziti kod njih. Mi na ovaj način nismo ništa dobili osim određene stvari da ćemo domaći šećer, onaj koji bi imali i kojega smo se uvijek odricali izvozili ga jer smo zarađivali njima prodavali na domaćem tržištu. Ali to nije dobro i to je čisto jasno kao dan. U tom dijelu, dragi ministre, mi radimo sebi štetu. I sad pazite, ja samo molim da mi više ne idemo ovdje u elaboraciju i žao mi je ja ponovo ovdje da ne idemo u elaboraciju toga kako je to dobro, kako smo zadovoljni u tom dijelu, nego idemo u elaboraciju, da netko jasno ovdje ja bih rekao svim zastupnicima, svima nama objasni koja je to politička sila iz Europske unije nas prisilila da smo morali otvoriti pregovore, da smo morali donesti i prihvatiti ovu kvotu koju ste vi potpisali i koja to sila politička ovdje će nas u Hrvatskom saboru natjerati da taj protokol i potvrdimo. Ja ovdje otvoreno pozivam sve saborske zastupnike, pozivam ih da stvarno se stave u ulogu onih koji mogu ne potvrditi ovaj protokol i na taj način učiniti veliku korist za industriju šećera u Hrvatskoj, veliku korist za hrvatsku poljoprivredu, a posebice za hrvatskog seljaka. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. 12,52. Isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od deset minuta po ovoj točci. Ispravci netočnih navoda poštovani zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče i nadam se da nije povreda Poslovnika ako se ispravlja non stop jedan te isti navod koga sam već jedanput ispravljao a sad je ponovio i gospodin Pankretić. Dakle, gospodine Pankretiću nije točno da je netko kazao ovdje da je dobro uvođenje kvota. To nitko nije. Ne, ne, ne. Nitko to nije rekao. Nitko. Ali je jasno rečeno da je u reformi da je u reformi internog tržišta Europske unije koja je jedna od strana u pregovoru tražena od Hrvatske da sudjeluje u ovim razgovorima i pregovorima. Ne možemo mi se ponašati kao netko tko će diktirati Europskoj uniji i ovo i ono, te istodobno tražiti od nje ne znam neke druge ustupke a ovdje ne sudjelovati. A s druge strane, ispričavam se, ispričavam se s druge strane gospodin ministar je jasno kazao da ovog časa uvozimo preko tristo i ne znam osam tisuća tona šećera koji je subvencioniran. Dakle, ovim dogovorom tih subvencija više neće biti. Otvaraju se neke druge mogućnosti. Uostalom ne sumnjam u to da gospodin ministar i ova Vlada čini najbolje što je za Hrvatsku kao što ne sumnjam da to što vi radite je čisto politikanstvo. Hvala. Druga. Ispravak poštovana zastupnica Zdenka Babić Petričević. Izvolite. **Babić-Petričević, Zdenka (HDZ)** Mir s vama! Božić je! Kolega Pankretiću, gospodine predsjedniče. Kolega Pankretiću nije točno da je šećer jedini izvozni proizvod. U prvih devet mjeseci 2006. godine ukupni robni izvoz, rekli ste izražen u kunama porastao je na međugodišnjoj razini za 14,2%. Najveći doprinos rastu izvoza u prvih devet mjeseci došao je od proizvodnje koksa, naftnih derivata i nuklearnog goriva čiji je izvoz porastao 22,2%, hrane i pića 21,3%, ostalih prijevoznih sredstava 11 cijeli posto te važenja sirove nafte i zemnog plina 103,6%. Poštovani zastupnik Božidar Pankretić.

pokušam pojasniti neke stvari da bi situacija oko ove problematike bila jasnija. Ja uvažavam poštovanog zastupnika gospodina Pankretića koji je elaborirao stajalište, određena stajališta i iznio određene konstatacije. I kao zastupnik vi apsolutno imate pravo na vaše viđenje, na vaše konstatacije. Ali, evo, ja isto tako kao predlagatelj, predstavnik predlagatelja, predstavnik Vlade moram se potruditi da uvaženim saborskim zastupnicima određenu problematiku za koju sam zadužen, a ovdje konkretno za branjenje ovoga protokola, Zakona o izmjenama i dopunama Protokola o stabilizaciji i pridruživanju. sukladno tome dozvolite mi, normalno da svako uvođenje kvota znači određeno ograničenje i da to nešto što nije dobro. Ja sam rekao što generalno gledajući nije dobro. ali ja cijelo vrijeme govorim o određenom, slobodan sam kazati, cjelovitosti sporazuma. Što to znači? Gospodin Pankretić, ispričavam se što vas uvaženi zastupniče, vi jako dobro znate da je za interes hrvatske poljoprivrede, da je za interes hrvatskog određenog sektora prehrambene industrije vrlo važno se izboriti da za određeni proizvod nema izvoznih subvencija. Europske unije gdje su proizvodne subvencije dosta visoke i posle još tih proizvodnih subvencija još na gotov proizvod se daje izvozna subvencija. I u tom kontekstu treba ovo gledati u jednoj cjelovitosti paketa sporazuma. Nije samo jedna odrednica. Na dijelu je usvojena reforma šećera koja problematiku šećera, znači od proizvodnje do prometa šećera sasvim na jedan drugi način mijenja. Rekao sam, nema više jeftinog šećera, nema više kvote C čija je cijena bila negdje oko 270, 280 ali u pravilu ispod 300 kako kada, ispod 300 eura tona.

obzira što nema kvote C da izvoz šećera u Hrvatsku bude subvencioniran od strane Europske unije mi smo to ugradili u ovaj sporazum. I to je ono kada ja govorim i to je ono kada govore predstavnici industrije šećera da su zadovoljni. Pa normalno. Svakom je jasno da kvota, da je kvota i 300 tisuća tona je manje od neograničenog. Mislim, to je apsolutno jasno. Ali u kontekstu ukupnosti sporazuma je vrlo dobro i bitno. Znači, još jednom ponavljam, našim proizvođačima se sada pruža mogućnost. Nisu naši proizvođači izvozili iz razloga što su oni željeli izvoziti u Europsku uniju i što su bili pretjerano sretni zbog izvoza. Oni su izvozili jer nisu pod ovakvim režimo šećera koji je važio do ove godine, nisu mogli biti konkurentni onom jeftinom šećeru. I unatoč carini koja je postojala za uvozni šećer još uvijek se nije moglo doći do konkurentnosti domaćeg šećera na domaće tržištu. I zbog toga. I opet zaboravljamo jednu činjenicu. Da je Europska komisija donijela jednostranu odluku 2000. godine i omogućila bescarinski i beskvotni režim izvoza šećera u Europsku uniju. Znači, sada Hrvatska kao ozbiljna zemlja, kao zemlja koja je u međuvremenu znatno uznapredovala u procesu pridruživanja što je krajnji cilj Republike Hrvatske punopravno članstvo u Europskoj uniji. Znači 2004. pozitivno mišljenje, 2004. status kandidata i 2005. otvaranje, početak pregovora o punopravnom članstvu. To su isto tako vrlo bitne činjenice. I ne može Hrvatska kao zemlja koja želi biti članica ne uvažavati ono što se dešava u Europskoj uniji gdje mi sutra želimo biti. Ali unatoč tome hrvatski pregovarači vode računa o maksimalnom interesu naših određenih proizvođača određenih proizvoda. I sukladno tome se borimo. Jer pregovaramo u 4 kruga. Vi znate da inicijalna uvjetno rečeno ponuda je bila 80 tisuća tona bescarinski izvoz u zemlje Europske unije. A znate zašto? iz razloga što je to bio prosjek izvoza šećera u zadnje 3 godine. 2001., 2002. i 2003. godini je prosjek bio ispod 80 tisuća tona gospodo. Nije to samo pitanje jednostranog prihvaćanja ili neprihvaćanja. S druge strane vi ste svjesni i vi to jako dobro znate ovu drugu činjenicu da Hrvatska mora pregovarati o proizvodnoj kvoti za šećer. Jer je on u 5 osjetljivih proizvoda. Vi također znate da nema pregovora o proizvodnim kvotama. Proizvodne kvote su statistika referentnog razdoblja neke zemlje. To su opće poznate stvari kroz koje su prošle 10 članica pristupnica kada je utvrđivane proizvodne kvote i kroz koje su prošle sadašnje dvije članice od 1.1. Rumunjska i Bugarska. Znači, naša intencija je bila i činili smo ovo ministarstvo velike napore da dignemo nivo proizvodnje šećera koji je nažalost do 2004. godine bio vrlo mali. Prosjek je rekao sam ispod 80 tisuća tona. Sada ćemo taj prosjek povećati u ovome periodu. Čuli ste koliko je lani bilo. Ove godine ćemo preći, znači doći ćemo negdje na 240 tisuća tona što će nam to sada biti nova referentno razdoblje, dragi prijatelji. I to će biti osnova za utvrđivanje proizvodne kvote. I u sklopu toga ovaj posao sa Europskom unijom iz tog razloga ja kažem da je dobar. Jer smo zaštitili interese našeg proizvođača šećera. Jer smo im omogućili plasman proizvoda na domaće tržište. I neće biti nikakvih problema da oni šećer koji proizvedu i plasiraju. I sada mi dozvolite da kažem. Rekao sam, uvezli smo za prvih 10 mjeseci 308 tisuća šećera. Vi to nastojite marginalizirati i kazati da je taj šećer uvezen radi izvoza. Dio šećera se uvozi radi izvoza i na dio šećera koji se uvozi ugrađuje u proizvode koji se izvoze, nit' se ne naplaćuje carina i to će ostati u narednom periodu. Nema carine na proizvod koji se, to je tzv. unutarnja proizvodnja i gdje se za potrebe izvoza uvozi i ugrađuje u nešto što se izvozi. Spomenuli se da se tu malo izmiješa kakaa i sl. Pa 308 tona uvezenog šećera, a izvezeno u istom periodu čokolade i drugih proizvoda sa kakaom, znači kompletno čokolade i svih ostalog i onoga malo što vi malo promiješate sa kakaom je izvezeno 163 tisuće tona. Znači gdje je ovih još ako se ne varam, 145 tisuća tona? To je završilo na domaćem tržištu i nije sav šećer koji je uvezen u Republiku Hrvatsku, nije izvezen i to je poanta. Mi moramo osigurati dostupnost našim proizvođačima i to smo osigurali ovim sporazumom i tu je veličina ovoga sporazuma i tu je ta njegova vrijednost i zbog toga sam ja kao ministar slobodan kazati da smo napravili dobar posao. Hvala. Idemo na ispravke netočnih navoda. Poštovani zastupnik Ivan Kolar. Hvala lijepa uvaženi gospodine predsjedniče. Gospodine ministre pa stvarno kad ne bi čovjek slušal' ovo, ne bi vjeroval' da mi smo napravili dobar posao, zapravo da nam niko' niš' nije ograničil'. To je jedina točna konstatacija kaj smo sami sebi skočili v želudac i gubimo po toni 200 dolara zapamtite i pitajte sve proizvođače i one konzumente koji, to je jedina točna konstatacija. Izvozili smo svoj šećer od 600 na više, sad ga trebamo plasirati, pazite mudrost, na domaće tržište ispod 4 ili 400. To je jedini uspjeh vaše Vlade i vas na čelu resornoga ministarstva. To je mudrost cijele ove vaše rabote. Hvala lijepo. Poštovani zastupnik Nenad Stazić, ispravak netočnog navoda. **Stazić, Nenad (SDP)** Gospodine ministre kažete da je ovo odgovorna odluka i dobar posao. Neću vas demantirat ja, vi ćete se demantirati sami. Evo argumenata. Proizvodnja je 220 tisuća tona, kvota je 180 tisuća tona. Vaša izjava bit će 240 tona, vaša izjava od 9. srpnja 2005. godine objavljena u "Vjesniku". "Ako kvote za izvoz šećera u EU budu manje od ostvarenog izvoza u toj najboljoj godini, odbit ću potpisati takav sporazum. U tom slučaju spreman sam ponuditi i ostavku na mjestu ministra." Kad ćete dati ostavku? To nije ispravak netočnog navoda. Opet komentari. Poštovani zastupnik Božidar Pankretić.

Bilo je rečeno i ministar je rekao da prosjek u proizvodnji je tek krenuo 2004. godine do tad nije bio. Ne možete na taj način komunicirati. a znate zbog čega je bio, jer je bila suša, a sada je dostigao 204 tisuće tona. Sve to nas vrlo jasno dovodi da na ovaj način bi i dalje rastao i proizvodnja šećerne repe, ali dakako i proizvodnja šećera. Na ovaj način gospodine ministre neće to više rasti, mi ograničavamo određenu uspješnu proizvodnju, radimo potpuno krivu stvar. To da bi to trebali napraviti zbog bilo kakvih razmišljanja Ministarstva poljoprivrede i šumarstva naprosto nije točno. To možete jedino objasniti time i sami ste na početku počeli sa time da to nije dobar posao da bi završio na kraju da je to dobar posao. Znate sami sa sobom na početku i na kraju ste bili kontradiktorni. Lalić. **Lalić, Ljubica (HSS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ispravljam krivi navod gospodina ministra koji je rekao da proizvođači šećera nisu bili sretni zbog izvoza. Gospodine ministre proizvođači šećera su itekako bili sretni zbog izvoza i to im je bila i rodoljubna obveza i to iz sljedećih razloga, jer na tom izvozu tvornice su zarađivale, tvornice su zapošljavale, šećerane su zadržale zaposlenost i angažirale one koji su trebali po vama biti na zavodu za zapošljavanje. Te iste šećerane su angažirale kooperante koji su proizvodili i učili se tehnologiji proizvodnje šećerne repe, a tamo gdje je posla gospodine ministre, gdje je zarade, tu ostaje i stanovništvo i vi ste zapravo ovo svojom izjavom kontra populacijske politike koju je Vlada Republike Hrvatske predložila ovom Parlamentu, jer vašom politikom vrlo brzo ćemo imati prazne regije. Hvala lijepo. pregovarači vode brigu o maksimalnom interesu Hrvatske, jer da je to točno onda ne bi pristali promijeniti isključivo sporazum na modelu jedinog pozitivnog primjera u Hrvatskoj. Međutim mi ćemo prihvaćanjem ovog zakona potpuno sigurno napraviti štetu pa vas ja pozivam da odgodimo primjenu ovog zakona, jer neki parlamenti u nekim državama u Europi prihvaćaju zakone nakon godinu, dvije, tri kada su raspravljeni u Saboru. Konačno i mi imamo taj primjer u Saboru da o zakonu o nula/nula promila nismo raspravili već dvije godine, pa vas ja zbog toga pozivam da po istom principu prihvatimo zakon tek kada uđemo u Europsku uniju. Dobro je li tu spada negdje u neki drugi dio ove rasprave ovaj poziv da se rasprava o ovom zakonu sprovede ili donese, izglasan negdje kasnije. … Pa znamo mi, pa nemojmo sada ulaziti u tehnologiju. Poštovani zastupnik Pero Kovačević ispravak. Dobar posao je za Europsku uniju, ali loš za proizvođače šećera u Hrvatskoj jer im je uvedena kvota i 200 dolara gube po toni. Onda kaže ministar dalje, zaštićeni su interesi naši. Kako su zaštićeni kad je smanjena kvota i gube 200 dolara po toni. Pa ja ne znam kakva je tu zaštita u pitanju.

proizvođača šećera i naravno proizvođača šećerne repe. Dopustite da vas podsjetim da je prosječna proizvodnja šećerne repe po hektaru u Hrvatskoj oko 50 tona. I to kad se uzme Virovitica oko 47, 48 tona po hektaru, Županja i Osijek po 50, 52 tone po hektaru da se ako se uzme gubitci na šećernoj repi ukupno, to je negdje oko 12,9% i ako se uzme 180 tisuća tona šećera onda je potrebno otprilike oko milijun 400 tisuća tona repe da bi se proizvelo tih 180 tisuća tona šećera ili 28 tisuća hektara godišnje zasijati šećernom repom. A vi ste počeli pregovore, kao platformu za pregovore u 30 tisuća hektara ili zapravo te kvote koju ste ponovili. To je broj jedan. Broj dva, u tom dijelu radi oko 2 tisuće do 2 i ljudi koji su na poljoprivrednim gospodarstvima. Oko tisuću i 500 do 2 tisuće radnika, plus trgovci, plus prijevoznici. Vi ste zapravo na taj način uskratili izvore prihoda valjane na negdje oko 10 tisuća građana Republike Hrvatske. U 14 i 30 u dvorani "Josipa Jelačića" sjednica Odbora za zakonodavstvo. U 14 i 30. Klub HNS-a, poštovani zastupnik Željko Krutov. Izvolite.

Gospodine predsjedniče, uvaženi ministre, kolegice i kolege. Ako znamo da u Hrvatskoj ova godina će biti rekordna od 230 do 240 tisuća tona šećera koja će se proizvesti i ako znamo da 150 tisuća tona do 160 tisuća tona potrošnje je u Hrvatskoj domaćeg šećera a i uvoznog. Uz taj šećer se i uvozi šećer. Ako znamo da svaka 4. godina plodored sijanja šećerne repe je normalan čak i 5. godinu možda ovaj sporazum i nije tako crn kako izgleda. Međutim, složit ćete se, gospodine ministre, da sa 7 tisuća koje smo imali do sad bescarinskog izvoza Europske unije u Hrvatsku, podizanje na 80 tisuća tona, hrvatski proračun gubi negdje oko do 5 milijuna eura. To je sigurno i to će tako biti i to je istina. To piše i u ovom sporazumu. Evo ja ću vam ga i pročitati. Međutim provedbom protokola u praksi znači da će se od 1. siječnja 2007. godine omogućiti povoljni uvoz u Republiku Hrvatsku šećera iz zemalja Europske unije u količini od 80 tisuća tona. Dobro, tek drugu godinu će biti 100%-tna oslobođen od carine, ali to je to, to je ta priča. Dalje, ne možemo se složiti da do sad sporazum koji nije imao ograničenja, nije imao kvota je bio loš. Sad vidimo da je bio jako dobar. od prijašnje oporbe kad ga je Vlada, prošla Vlada donosila bilo je galame da je loš, da je izdajnički, itd. Sad se zadovoljavamo i kažemo da smo zadovoljni sa 180 tisuća tona kvotom uvoza. Ja tvrdim da to nije 180 tisuća tona, uniju 80 tisuća tona Republike Hrvatske Europska unija ima pravo uvesti 80 tisuća tona povratno u Hrvatsku. Prema tome, mislim da to nije kvota realna. Da je ta kvota manja. Da li će doći do toga, šećerane navodno jesu zadovoljno, ja sam osobno čak i zvao neke direktore, oni kažu da su zadovoljni. Međutim, što će biti za godinu dana? Dobro, šećerana Županja je u vlasništvu države. Gospodine ministre, vi znate da bi oni dobili otkaz isti tren da su nezadovoljni. Prema tome, moraju biti zadovoljni. Ali nećemo unaprijed osuđivati, samo činjenice da Hrvatska je ovim sporazumom u nepovoljnijem položaju nego što je bila. Mislim da ovaj sporazum nije kvalitetno napravljen, da je trebalo više voditi interesa, možda biti tvrđi, možda su bili neki uvjeti drugi, ali to treba ovom Saboru i ovom narodu reći i priznati. Ali tvrditi da loš sporazum je dobar sporazum to ne mogu prihvatiti. I zbog toga ću biti vrlo kratak, Hrvatska narodna stranka i Klub Hrvatske narodne stranke neće podržati ovaj sporazum. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Božidar Pankretić. **Pankretić, Božidar (HSS)** Pa samo jedan ispravak. Kolega je rekao da je trebalo biti tvrđi. Ne nije trebalo biti nikako tvrđi ovaj protokol nego treba biti u članku 4. drugačiji jer je trebalo glasiti da se neće primjenjivati od 1. siječnja 2007., nego primjerice od 1. siječnja 2009. godine. kolegice i kolege. Da, malo da. Mene doista zanima kako na sve, recimo, reagira ovi mladi ljudi na galeriji, odnosno kako reagira i naša javnost. Jer situacija je u Saboru doista šizoidna. Jedni tvrde da je riječ o sjajnom sporazumu, drugi drugi tvrdi da je on ništa nego tragičan. Jedni tvrde da su proizvođači da su zadovoljni dok drugi tvrde da drugi tvrde da će barem jedna od tih šećerana morati biti eliminirana. Čini mi se da do ove situacije upravo dolazi zbog toga što se pomalo ono radi stara logička greška, da se zapravo miješaju rodovi. Jedni imaju statičan pristup, drugi imaju dinamičan pristup. Jedni bi zadržali situaciju iz početka 2000. godine i misle da je tu situaciju i status quo moguće zadržati, neki opet drugi govore o tome da se neki procesi događaju i u Europskoj uniji i da na te procese morati imati i neke odgovore. Meni se čini da zapravo do jedne ovakve šizoidne situacije svaki puta će doći kada se zapravo pomiješaju politički i ekonomski interesi. O tome je isto netko danas bio ovdje govorio. Politički interesi zapravo uvijek proizlaze iz ove naše pozicije pregovarača kandidata. Kažu da je pregovaranje uvijek umijeće mogućeg. Sad je veliko pitanje, veliko je pitanje da li smo mi definirali tu naše što je to moguće. Ja imam uvijek zapravo dojam u svim ovim našim pregovorima u posljednjih 15, 16 godina koji su rađeni, su zapravo uvijek bili pregovori iz jedne inferiornije pozicije. Pozicije, uvijek ste nešto, očekivali ste priznanje, pa ste onda očekivali da ćete postati kandidat, da ćete ući u Europsku uniju. Pa onda vidite da taj postupak ulaženja u Europsku uniju i nije baš tako lagan i da zapravo se kaže ne idemo samo i mi nego da igraju i postoje neki drugi igrači i neka pravila igre koje sami ne propisujete i to je …/Govornik se ne razumije./… i to rješava Ministarstvo vanjskih poslova pa onda svakako kad u to uključite onda ovaj ekonomski aspekt da onda poneki puta se taj ekonomski aspekt vrlo teško možete, da ga jednostavno vodite dobro kao što vodite ne znam politički aspekt, odnosno netko nešto će morati platiti. Da li će to doista biti da jedna šećerana u Hrvatskoj će morati da bude eliminirana, odnosno a da uopće ne postavljamo pitanje da li su te tri šećerane optimalne ili doista možda postoji mogućnost da u Hrvatskoj ima i više šećerana, ali to su neke stvari koje su naslijeđene, neke stvari koje imaju svoju dugu prošlost i svakako da doista je upravo u toj, u takvim situacijama treba biti dovoljno mudar i spretan i da nije upravo baš tako lako i jednostavno pregovarati. Ja mislim da smo mi zapravo žrtve određene hitrosti. Nije svaki puta brzina vrlina i upravo čini mi se da to proizlazi iz ovoga nedovoljnoga jasnog definiranja to što je to zapravo moguće i koje su to koje su to naše projekcije kada bismo mi mogli postati dio te Europske unije. Mi u Osijeku imamo situaciju da ljudi su gore želili otvoriti ured koji će omogućiti da otvore priču o ovim predpristupnim fondovima, a da zapravo nisu rješavali ne znam temeljno pitanje one za ljudi koji bi radili, na koje bi se pravila na njih radnoga prava primjenjivali, jer Hrvatska nije članica Europske unije i ti ljudi ne bi mogli raditi, odnosno nikako drugačije nego isključivo preko ne znam hrvatskih banaka i imati status upravo svesti svoj boravak na turistički boravak, koliko viza traje toliko bi mogao raditi. To su te elementarne stvari koje zapravo mi vrlo rijetko i uostalom olako preskočimo. Zato bi ja u ime kluba rekao mi ovo možemo primiti k znanju ovu stvar. Da li još treba upravo da li politika može, odnosno Hrvatski sabor kao najviše zakonodavno tijelo otvoriti taj prostor da se neke stvari prolongiraju i da doista vidimo da li ovo je idealno ili nije idealno, da li ovome, da li ovi cjeloviti ili ovo strukturi o kojoj je govorio gospodin ministar da li oni doista su dovoljno uvjerljivi ili neki naši partikularni pogledi, interesi su jači i to je stvar to je stvar za koju ja u ovoj raspravi do sada nisam bio uvjeren, nisam, ostajem zbunjen kao vjerujem i dobar dio ove hrvatske javnosti. I zbog kažem upravo iz tih razloga ne bih htio da i u novoj modernoj, demokratskoj Hrvatskoj zapravo …/Govornik se ne razumije./… onu priču tamo iz one bivše, iz bivše iz bivše Kraljevine Jugoslavije kada je onaj sin od Nikole Pašića, onaj Rade bio uhićen u jednoj od onih, od malverzacija pa koja je bila poznata kao šećerna afera, pa kada je bio odgovor kaže pa što to dete zna što je to slatko. Mi danas 2006. godine bi morali znati što nama šećer znači i doista da vidimo da li smo mi u ovom Saboru možemo postići konsenzus da ove naše ekonomske i političke interese uskladimo ili ćemo jednostavno zbog političkih interesa poneki puta plaćati cijenu za koja nije jasno koliko je, odnosno da li tu cijenu uopće moramo platiti. Ja bih želio vjerovati da ne moramo platiti svaki puta ekonomsku cijenu zbog određenih političke brzine i ishitrenosti glede upravo ovoga Strategije u pregovaranjima. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravci netočnih navoda. Poštovani zastupnik Ivan Kolar. Hvala uvaženi gospodine predsjedniče, gospodine ministre i gospodine zastupniče. Ja tvrdim da u ovoj sabornici nije šizoidna situacija, to je netočna konstatacija i uvjeravam kolegu da zbog zabrinutosti koja nas muči reagiramo na pojave koje se događaju mimo znanja naroda, voljom očito neke politike i ugrožavanjem nacionalnih i ekonomskih interesa poljoprivrednika onih koji se tom djelatnošću bave i zato možda malo burnija reakcija puno više sigurnosti bilo da se više zna informacija, da je jače obrazloženje, međutim tak je kak je. Hvala lijepo. Drugi ispravak, poštovani zastupnik Pero Kovačević. šizoidna situacija, dapače riječ je o slatko-gorkoj situaciji, a šizoidna situacija je u osječkom HSLS-u nakon debakla na izborima pa je on to prenio na višu razinu. **Šeks, Vladimir Ovo je malo previše već. Poštovani zastupnik Slaven Letica. Ja bih isto ispravio netočan navod da je situacija u ovom Saboru šizoidna iz druge perspektive zato što zadnjih dana smo svjedoci da se ljudi traže u alibi u ozračju koje vlada ili u domu ili u publici pa jedan naš visoki dužnosnik je neki dan kazao da je ludosti rekao zato što se našao pred nabrijanim ljudima. Znači ne smijemo dopustiti da se legalizira situacija gdje je podilaženje publici alibi za vlastito ponašanje jer ako se mi nađemo među nabrijanim četnicima nećemo zbog toga postati četnici, jer ako se nađemo pred nabrijanim ribarima nećemo postati ribari i zbog toga. Ma ja sam htio gospodine predsjedniče ispraviti Kramarića da smo mi itekako svjesni da nije šizoidna situacija u sabornici, da smo mi svjesni da ministar ne može prekinuti pregovore sa Europskom unijom da mi shvaćamo situaciju, međutim da je ovaj Zakon napravljen dobro nije i to ne možemo podržati, pa može se situacija u sabornici nazivati kako god hoće.

poštovane gospođe zastupnice, gospodo zastupnici. Ja upravo iz ovih razloga o kojima je govorio uvaženi zastupnik Kramarić nastojim ne da bi bilo koga iritirao nego upravo da bi vam jasnije pokazao, prikazao što je i zbog čega se ide u ovo i zbog čega je to uvjetno, zbog čega to nije loše za Republiku Hrvatsku jer Republika Hrvatska je utvrdila kvotu, ali je za uzvrat nešto dobila što je vrlo značajno i s druge strane meni je jako drago da je konačno zastupnik Kurtov jasno rekao i držim da je to normalan način komuniciranja da po nekim pitanjima koja se raspravljaju u Saboru, da je vrlo bitno da se pita one zbog kojih se to radi i kojih se to tiče. Jer znate, ja sam kao ministar, moram biti iskren sretan i zadovoljan, puno više sretniji i zadovoljniji što se sa ovim prijedlogom slažu oni kojih se to direktno tiče. Znači, predstavnici hrvatske industrije šećera s kojima je gospodin Kurtov onako stidljivo je to malo rekao, vjerojatno bi bilo malo drukčije rečeno da oni nisu zadovoljni. Ali počeo sam govoriti, ja bi bio sretan, ja sam daleko sretniji što se s time, što smo učinili i učinili slaže oni koji od toga žive. Ja bi bio nesretan da se u ovome Domu slažu svi sa nečim što sam učinio a oni kojih se to tiče da su nesretni i nezadovoljni. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hoćemo imati tri ispravka netočnih navoda? Samo malo molim, da ne ispravljate pitanje sreće i nesreće.

Gledajte! Mislim ja se stvarno, moram reći čudim kada gospodin ministar netočno ponavlja da je to dobro i da je to dobro za hrvatsku državu. Kad i on sam zna da to nije dobro u segmentu poljoprivredne proizvodnje. I uvjeravati nas da su proizvođači šećerane zadovoljni nije točno. Možda je gospodin Kurtov to nazvao pomoćnika vašeg koji je sada direktor ili pomoćnik direktora u Županji, pa je on odgovorio na to pitanje. Ali objektivno je da tog zadovoljstva nema, pustimo u stranu. Što se poljoprivrede tiče to nije dobro i to ste lijepo onda rekli. A što se tiče političkih razloga, treba tu sjediti ministrica vanjskih poslova koja nam je to treba objašnjavati. Poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. **Arlović, Mato (SDP)** Prvo, ispravljam da su zadovoljni proizvođači šećera i šećerne repe s ovim. Ja sam razgovarao sa proizvođačima šećera,

to je nešto drugo. Oni time kupuju svoj mir i svoju stolicu i fotelju, a to nije na obraz zapravo nama svima sa aspekta kakvih odnosa imamo. I drugo, znate razlozi zbog kojih vi kažete da je došlo do ovih pregovora ne mogu jedan puta važiti kada je u pitanju otvaranje pregovora oko kvota za šećer, a drugi puta ne može se otvoriti pregovori kada je u pitanju To ne ide gospodine ministre i tako se politika i zaštita interesa Republike Hrvatske ne vodi ni u odnosu prema kome pa ni prema predsjedniče. Pa da je dobar posao, mislim da je stvarno neodgovorno, najblaže rečeno jer niti su zadovoljni niti su sretni svi i to moremo videti na terenu od straha proizvođača kojima ovisi egzistencija jer su ti proizvođači tol'ko dobro organizirani a tol'ko debelo zaduženi gospodine ministre, da strepe nad ovom vašom odlukom. Idite u sela, idite u organizatore, pa s njima razgovarajte. A vaša rukovodna struktura mora biti podloga jer je sutra nema. Nažalost, takva je situacija. (HDZ)** Prekidam sjednicu. Nastavak u 15,00 sati, pojedinačnom raspravom,